Hvala. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Da bi demokratična republika resnično lahko izpolnila svoj namen, učinkovito upravljanje skupnih zadev, ki so res stvar ljudstva, morajo biti v največji možni meri zagotovljene javnost, transparentnost in dostopnost informacij o vseh ravnanjih kateregakoli izmed nosilcev oblasti, tako institucionalno kot osebno. Ker pa žal ne živimo v idealni republiki niti v idealni Evropski uniji in se žal prepogosto zgodi, da seme korupcije še kako plodno vzkali tudi v naši ožji in širši domovini, je ključnega pomena zavedanje, da moramo vzpostaviti mehanizme tako odkrivanja korupcije kakor tudi zaščite tistih, ki se na sledi ali celo v združbi močnih in vplivnih lotevajo razkrivanja zlorab sredstev in virov, ki bi morali biti uporabljeni za dobro skupnosti, pa je njihova usoda žal pogosto drugačna. Žalostno dejstvo je namreč, da pogumni skupini ljudi, ki jo imenujemo žvižgači ali za namene obravnavanega zakona tudi prijavitelji, zaradi prijav prepogosto grozijo povračilni ukrepi, neupravičeni pregoni, fizične ali verbalne grožnje, socialna izključenost in pogosto žal tudi grožnje s smrtjo. V skrajnih primerih so borci za pošteno upravljanje skupnosti in preprečevanje zlorab institucij države svoja razkritja plačali tudi z lastnimi življenji. če želimo, da bo ta svet drugačen, naša država pa v prihodnosti bolj učinkovita in cenejša, se moramo odločno postaviti na stran boja proti korupciji in klientelizmu ter s tem tudi na stran tistih, ki tovrstna ravnanja razkrivajo. Transparency International Slovenia namreč ocenjuje, da je samo letna škoda zaradi korupcije v Sloveniji visoka kar astronomske 3,5 milijarde evrov. Prav zato je zakon o zaščiti prijaviteljev pomemben zakonodajni projekt progresivne koalicije, katere del smo tudi Socialni demokrati. Zakon namreč temelji na spoznanju, da so žvižgači pomemben del imunskega sistema države, kajti omogočajo zaznavo skrbno prikritih nepravilnosti in zlorab. Žvižgači so posameznice in posamezniki, ki s svojo neodvisno presojo in osebnim pogumom v javnem interesu usmerijo pozornost sistema na kršitve, in zato jim je treba zagotoviti tudi ustrezno zaščito. zakonom, ki je pred nami, se v slovenski pravni red prenaša Direktiva EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, vendar pa je uporaba zakona širša in se nanaša na prijavo kršitev vseh predpisov, uporablja pa se tudi za anonimne prijave. Predlog zakona sledi splošnemu strinjanju, da je prijava kršitev predpisov in odprava nepravilnosti vedno in absolutno v javnem interesu. Sledi tudi ugotovitvi, da moramo okrepiti zavedanje javnosti, da mora biti prijavitelj upravičen do zaščite v primeru povračilnih ukrepov. Zakon prinaša boljša orodja za zaščito posameznikov, ki razkrijejo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju. Prvi del zakona tako določa obveznosti vzpostavitve prijavnih poti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi, drugi del zakona pa ureja prepoved povračilnih ukrepov ter zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem. Zakon prinaša dodatne obveznosti za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi, teh bo prek 2 tisoč, in zavezance v javnem sektorju, ki morajo vzpostaviti notranje prijavne poti. Gre za določitev komunikacijskih poti in imenovanje zaupnika, ki bo obravnaval prijave in pri tem posebej pazil, da ne bo prišlo do razkritja identitete prijavitelj. Cilj notranje prijave je odprava kršitve oziroma nepravilnosti že v okviru samega podjetja brez razkritja identitete prijavitelja in ob njegovi zaščiti pred povračilnimi ukrepi. Prijavitelj bo lahko zunanjo prijavo podal pristojnim inšpekcijskim organom, ki so navedeni v zakonu, ali Komisiji za preprečevanje korupcije. Prav tako bo po novi ureditvi KPK nadgradila svoje dosedanje izkušnje pri delu z žvižgači po ZIntPK in prevzela pomembno vlogo pri zaščiti žvižgačev. Socialni demokrati smo že v svojem programu Drugače za novo razvojno desetletje Slovenije zapisali, da je transparentnost nujen pogoj za legitimnost in zaupanje državljanov v javne institucije, zato bomo Socialni demokrati tudi s podporo sprejetju zakona o zaščiti prijaviteljev še naprej spodbujali demokratične procese, socialni dialog, sodelovanje s strokovnjaki, nevladnimi organizacijami ter drugo civilno družbo, da bi tudi v Sloveniji čim prej dosegli vidne spremembe na področju preprečevanja korupcije, do katere moramo imeti vsi državljanke in državljani absolutno ničelno toleranco. Hvala za besedo. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej je k razpravi prijavljen mag. Darko Krajnc. Izvoli. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Kolegice, kolegi, spoštovani državni sekretar! Mislim, da v Sloveniji potrebujemo tak zakon, še posebej glede na stopnjo korupcije, ki je izredno visoka. Se pa včasih kar sprašujem ob vseh teh dogodkih v javnosti, kakšnim farsam, kjer se izdajajo tajne lokacije naše obveščevalne službe, medtem ko se razne tajne pogodbe, ki so škodljive za to državo, ne smejo izdajati – oziroma jih tisti, ki na take stvari opozarjajo, potem dobijo s palico Paradoks je to, narobe svet, ker se preganja tiste, ki opozarjajo, ki odkrivajo kazniva dejanja, ki opozarjajo na korupcijo. Najmanj dva taka primera, ki sta zelo sveža. Ena je afera »glupi davki«. Kdo je snemal, se sprašujemo, kdo je zadrževal ta posnetek – saj je prav, da se to sprašujemo, ampak ali je takratni minister Vizjak odgovarjal? Se je kdo ukvarjal s tem, kaj je minister govoril, kaj je počel? Ne. Vsi so se preusmerili, celo javnost, v to, kdo je snemal, zakaj je snemal in zakaj tega posnetka ni dal naprej prej. In seveda se je stvar spolitizirala, da se pač želi nasprotovati takratnemu ministru. Drugi primer je afera ob naročanju zaščitne opreme. Gospod Gale je izgubil službo, minister Počivalšek nič, nobene odgovornosti, niti politične, sam ni odstopil niti se ga ni odstavilo niti na interpelacijah podobni ministri ne padejo. Toliko o odgovornosti. Spet, kaj smo se spraševali, s čim se je ukvarjala javnost, poleg tega, da so imeli vse posnetke, predvajanja po vseh možnih medijih? Kdo je klical, kdo je dal zapiske s spletne pošte v javnost. Več se je spraševalo o tem, kako so te informacije prišle v javnost, in seveda je spet kaznovan tisti, ki je na te stvari opozarjal. Zato mislim, da je pomembno, da tak zakon sprejmemo in da pozornost iz prijavitelja preusmerimo v kršitelja in da kršitelj za kršitve zakonodaje odgovarja. Zato bom ta zakon podprl.

prebral že ob tem, ko ga je Vlada Republike Slovenije naslovila na Državni zbor, poslala po rednem postopku 20. oktobra. Zanimivo je, se bom kar navezal na kolega Krajnca, ki je omenjal bivšega ministra za okolje in prostor gospoda Vizjaka, omenjal

potrebovala opozicija KUL, posnetek, star že, ne vem, 20 let, 15 let, saj ni važno, zmontiran desetkrat. Pa ga nič ne branim, nisem noben odvetnik gospoda Vizjaka. Tisto, kar je rekel glede davkov, absolutno ni bilo na mestu. Verjamem pa, da tudi kdo izmed nas, tudi morda predsednik Vlade gospod Golob, predsednica Državnega zbora, kdorkoli izmed nas v privatni sferi pove kakšno takšno stvar. In seveda, ker

vem koliko milijonov evrov aneksov in tako oškodoval državljane Republike Slovenije. Zato je izgubil službo, ne zaradi tega, kar je prej navajal gospod Krajnc. Seveda, pod krinko nasprotovanja prejšnji, Janševi vladi so ga mediji prikazali kot nekakšnega žvižgača in vem, kaj vse. Potem je ustanovil stranko, tudi na volitvah propadel, zdaj pa – se mi zdi, nekje sem zaznal – mu je Vlada Republike Slovenije zagotovila dobro plačano službo, in naj uživa v njej. njej. Kar se tiče vsebine zakona. Kot sem dejal, 20. oktobra je Vlada Republike Slovenije poslala ta zakon po rednem postopku, točno tri tedne kasneje pa smo imeli izredno sejo v Državnem zboru. To je bila seja interpelacija gospe Tanje Fajon, ministrice za zunanje zadeve. Kaj smo ji v stranki SDS očitali ob tej interpelaciji? Da je protizakonito odstavila, odpoklicala gospoda Toneta Kajzerja, veleposlanika v Washingtonu. Zanimivo je, da smo zdaj vsi oziroma vsaj vladna stran za to, kako je treba zaščititi žvižgače, prijavitelje, tri tedne nazaj pa ste govorili točno kontra kar danes zagovarjate. Pa bom povedal, kaj je gospa Tanja Fajon takrat na interpelaciji dejala. Citiram. V uvodu svojega zagovora je dejala, da: »Je bila preiskava, ki je bila izvedena skladno s pravili in zakonom, nadalje pokazala, da je depešo,« tisto depešo, ki so jo dobila vsa ministrstva, vsi domovi za ostarele, vse zdravstvene ustanove, kjer je Ministrstvo za notranje zadeve poslalo, naj

s katere je bilo razvidno, da je bila fotografija posneta 1. 9. ob tej uri, to pa je ura računalnika,« in tako naprej. Vemo, za kaj je šlo. In kaj ste vi naredili oziroma kaj je naredila ministrica za zunanje zadeve, predsednica Socialnih demokratov, ki danes vestno zagovarja ta predlog zakona? Ja odpoklicala ga je. Mi še vedno trdimo, da protipravno, in to bo zagotovo gospod Kajzer dokazal tudi na sodišču. On je bil pravi žvižgač. On je bil tisti žvižgač, prijavitelj, ki je zaradi javnega interesa to poslal članu

je bil odpoklican z mesta, ki ga je dobro zastopal v Washingtonu, v ZDA. To je pa resnica. Zelo zanimivo je, kako danes vladna koalicija, predvsem Socialni demokrati, ki zdaj ob obrazložitvi predstavnice svoje stranke pravijo, kako je treba podpirati zaščito žvižgačev, sami pa so, takrat ko bi lahko zaščitili žvižgača, torej gospoda Kajzerja, glasovali proti interpelaciji gospe Tanje Fajon, ki je protipravno vzela mandat oziroma odpoklicala gospoda Kajzerja. V uvodu piše, citiram: »Žvižgači, tj. osebe, ki (znotraj zadevne organizacije ali zunanjemu organu) prijavijo prijavijo ali (javnosti) razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju, pridobljene v delovnem okolju, prispevajo k preprečevanju škode in odkrivanju groženj ali škode za javni interes.« Točno to, kar je naredil gospod Kajzer. Točno to! In zdaj me res zanima, če bi ta zakon že veljal na dan 1. 9., ali bi vladna koalicija res tako zagovarjala gospoda Kajzerja, kot danes zagovarja ta zakon.

ko pa pride do konkretnega primera, ki ni po godu vam, pa – kaj? Pa ni zaščite teh žvižgačev. Takrat se pa požvižgate na vse, in samo da ohranite moč, oblast, delate vse v nasprotju s tem, kar pa potem čez tri tedne, danes zagovarjate tukaj za govornico. To je pa res zelo žalostno in nevredno politične elite, za katero se imate. S 24. aprilom so vam, predvsem Gibanju Svoboda, volivci dali rekordno število mandatov, 41, hkrati pa jih takole politikantsko izkoriščate za svoje politične namene.

podprl tudi v prvi obravnavi, ampak ker vem, da bo to, vsaj za to vlado, le pravna podlaga za iskanje okostnjakov iz omare prejšnje vlade, se pravi, da boste še naprej nabijali čez gospoda Vizjaka, ki vam ni po godu, čez gospoda Galeta, ki vam je po godu, pa bo pač on tisti pravi žvižgač … Ko pa bo šlo na primer za žvižgače z nacionalne RTV Slovenija, ki so vsakodnevno, predvsem v teh dneh, deležni pritiskov s strani svojih kolegov – tak primer je bil javno objavljen, gospod Nejc Krevs, mlajši novinar, ko so se enormni pritiski nanj dogajali, takrat ga ni nihče zaščitil, niti na Odboru za kulturo niti ministrica gospa Asta Vrečko ga ni zaščitila pod pretvezo, da je to pač en novinar, ki je odvodil TV Dnevnik, takrat ko so drugi njegovi kolegi skakali tukaj pred parlamentom in zahtevali javno RTV. Torej javno v smislu, ja, da bomo spet obvladovali, kot smo prej 30 let, servis RTV, torej kot so jo obvladovali Socialni demokrati, kot se je izrazila gospa Nataša Pirc Musar, da jo je obvladovala leva politična sfera, da so jo obvladovali prej neodvisni novinarji, zdaj politiki, kot je gospa Mojca Šetinc Pašek, in tako naprej. Zaradi tega, kar sem naštel, tega zakona ne morem podpreti. Ker gre v smer še večjega še večjega politikantstva z vaše strani. Žalosti me, da je ta zakon pravzaprav en plod vaše agende. Zanima me tudi, kakšne amandmaje boste dali na Odboru za pravosodje oziroma Odboru za notranje zadeve, kjerkoli že to bo. Zagotovo bodo šle v smeri, naj se preišče primer Ivan Gale do potankosti. Ko pa gre za primere novinarjev, ki so res ogroženi, to so novinarji z nazorom desne sredine, konservativni novinarji, ki enormno, vsakodnevno dobivajo pritiske s strani kolegov – zadnjič sem na primer videl eno tako zelo grdo, naslikan obraz gospe Vide Petrovčič, ki vemo, da je že več desetletij na RTV, vemo, da nikoli ni bila politično izpostavljena ne desno ne levo, sedaj ko pa objektivno vodi oddajo o referendumu, ko objektivno sprašuje s konkretnimi primeri ministre, funkcionarje, inštitute, kaj menijo, zakaj je ta zakon o RTV morda celo protiustaven, pa je narisana kot janšistka in ne vem, kaj vse. To pa je realnost današnje Slovenije. Veliko besed vas je, kako je treba zaščititi neodvisno RTV, kako je potrebno zaščititi žvižgače, ko gremo h konkretnim primerom, je pa velikokrat tako, kot se je meni osebno zgodilo zadnjič na Odboru za kulturo, ko sem našteval argumente s stališča Vlade Republike Slovenije glede uredbe o medijskem enotnem trgu. Sem našteval primere pa mi je gospa Tamara Vonta lepo izključila mikrofon. čimer je kršila, prvič, ne le samo vse člene poslovnika, ampak tudi svobodo in mojo integriteto kot poslanca Državnega zbora. Tudi na to smo naslovili oziroma bom še naslovil pritožbo predsednici Državnega zbora. Naj se v prihodnje izbira predsednike naših odborov bolj vestno, ne pa takole, da se potem krši svoboda govora nas poslancev iz opozicije. Kajti le parlament je tisto mesto, kjer lahko poslanci izrazimo svoje nestrinjanje z vladnimi oziroma koalicijskimi predlogi. Medijev pač vemo, da nimamo, imamo tiste majhne desne medije, ki jih pa tudi ne marate, jih preiskujete z raznimi politikantskimi komisijami, ki jih vodi prej neodvisna novinarka, danes političarka največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda, in tako naprej. in tako naprej. Kar se tiče samega zakona oziroma same materije, jo jaz osebno podpiram. Vem pa, da bo ta zakon predvsem v luči tega, kar sem naštel, izkoriščen za vašo levo politiko, ko boste preganjali tiste, ki bodo kritični do vas, tiste, ki ne bodo kritični do vas, boste pa seveda zaščitili. Zato bom glasoval tudi ob sprejetju splošnega dela, torej v prvi obravnavi bom glasoval proti temu zakonu. Hvala lepa. bi vas, da opomnite kolega Hoivika. Navajanje oseb, ki jih tukaj ni, in govorjenje o njihovih grehih, v narekovajih, ki jih pač on izpostavlja, oziroma domnevnih nepravilnostih, je izjemno zavržno in grdo. Ker te osebe, govorili ste o Ivanu Galetu, še o drugih osebah, nobene od teh ni tukaj, nobena se ne more braniti. Tole je predvajano na tretjem programu naše televizije in vsi to gledajo in tudi ta oseba to lahko gleda. To, kar delate, gospod Hoivik, je izjemno nespoštljivo in grdo. Tega se ne počne, da se govori o nekih domnevnih kršitvah druge osebe, ki je tukaj ni in ne more nič! nič! Tudi jaz nisem njihov odvetnik, da bi jih tukaj branila, moram pa povedati, da se mi to zdi nedostojno in neprimerno za Državni zbor. Veste, tega ne počne nihče drug, niti kakšna nižja inštitucija, da govori o osebi, ki je tukaj ni, da bi se bila zmožna potem braniti. To bi od vas želela, da ga opomnite. Druga stvar je pa glede seje, ki ste jo omenili. Predsedujoča je ravnala v skladu s poslovnikom, po mojem osebnem prepričanju pravilno. Sankcije za kršenje reda na seji oziroma za neprimerno obnašanje, skakanje v besedo ali negovorjenje o temi so predpisane. Predsedujoča je ravnala tako, kot je, in tako, kot bi moral vsak predsedujoči ravnati, da bi bile razprave v našem razprave v našem Državnem zboru bolj spoštljive. Moj postopkovni predlog gre v smeri, ne bom rekla, da mu daste opomin, ne, ampak da ga opomnite, da govoriti o osebah, ki jih tukaj ni in ne morejo popolnoma nič narediti, pa mu lahko rečete ali pa ji rečete, da je naredila ne vem kaj pa se ne more braniti – da se tega ne dela. Hvala lepa.

resnici referiral na gospoda Krajnca. Tako da če bi mene zdaj gospod podpredsednik opomnil, bi prej moral vašega kolega gospoda Krajnca. Kar se pa tiče gospe Tamare Vonta. Bom korekten. Ona mi je dala drugi opomin in mi je odvzela besedo. Kolikor jaz interpretiram poslovnik, pa me popravite, če ni, se izrečeta dva opomina in ob tretjem se odvzame besedo. Tako da je kršila poslovnik in to bom tudi dokazal. Dobite še dopis in bom tudi predlagal, da se predsednica Odbora za kulturo zamenja z bolj kompetentno osebo. Hvala lepa.

kdaj se opomin lahko izreče. Torej če govori, če mu ne daš besede, če sega govorniku v besedo in če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu. To se je dogajalo in to se dogaja na vsaki seji Odbora za kulturo in to je nevzdržno stanje. Mi vsebinsko ne moremo priti nikamor. Izrečena sta bila dva opomina, potem je bila odvzeta beseda. To drži in to je v skladu s poslovnikom. Hvala lepa. Najprej ima postopkovno poslanec Lenart Žavbi. Izvolite. LENART ŽAVBI (PS Svoboda): Spoštovani kolegice in kolegi! Absolutno se mi ne zdi ta točka, ki jo obravnavamo, primerna za to, da je podlaga, da se razpravlja o tem, kaj se je dogajalo na včerajšnjem odboru. Slučajno pa sem na tem odboru nadomeščal kolegico in moram popolnoma ubraniti predsednico Odbora za kulturo. Ne le, da je ravnala korektno, ampak se mi zdi, da je s tem, ko je prekinila tisto tisto neustrezno razpravo, ravnala tako, da je branila in vrednote parlamentarne demokracije na eni strani in Poslovnik Državnega zbora na drugi strani. Hvala.

da daste opozorilo oziroma opomin gospe Tamari Vonta, ker je prejle eklatantno kršila in me je označila za lažnivca, kršila, če ne drugega, etični kodeks. Hkrati pa jaz tudi sam predlagam, da nadaljujemo z obravnavano temo, zakonom o zaščiti prijaviteljev. Sem se pa moral odzvati na insinuacije, ki sem jih bil deležen. Zato smo prišli na to temo. Hkrati sem tudi rekel, da upam vladna koalicija bo najbrž ta zakon sprejela – da bo to tudi pobuda za zaščito nas poslancev, da lahko razpravljamo v Državnem zboru, ki je prostor diskusij in različnih mnenj.

da se strogo držimo teme, ki je obravnavana, ne skačemo predaleč izven okvirov, kaj šele, da to počnemo na kakorkoli žaljiv način. Sedaj pa ima repliko poslanec mag. Darko Krajnc. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Saj od te teme smo šli že popolnoma stran, zakona o zaščiti prijaviteljev. Mi se tu pogovarjamo o delu na odborih, vodenju odborov in ne vem, kaj vse. Moram se pa odzvati na to relativizacijo grehov tistih koruptivnežev in v bistvu nasprotovanje tistim, ki prijavljajo. Točno o tem, kar sem na začetku govoril – da lahko nekdo reče, da je to neka opozicija oziroma neka koalicija sproducirala, neke potvorjene posnetke. V javnosti, v medijih so bile te stvari predvajane v celotni dolžini in izseki. Tako da te stvari naj preiskujejo tisti, ki se s tem ukvarjajo. Zloraba prijave opozoril v javnosti, te stvari je tudi potrebno ločiti, kaj je, kdo pa je žvižgač. Saj je kolega prebral definicijo. Znotraj organizacije prijavi stvari, jih prijavi ali jih preda javnosti. Govoriti o tem, da je bil veleposlanik Kajzer žvižgač, je mimo. On je kršil delovne obveznosti, kršil depešo, nobene kritične stvari, ki bi bila nezakonita, ni obelodani javnosti. Poleg tega pa ni tega sporočil članu članu odbora, to sem že na tisti seji rekel, ampak kolegu iz stranke. Treba je zavarovati dokaze. V Sloveniji večkrat opozarjam, da imamo ta procesni moment v pravu premočen, dokazi, materialno pravo pa nimajo teže. Upam, da se bo tudi s tem zakonom zavarovalo ljudi, ki sporočajo nepravilnosti, ki opozarjajo na te težave. Govoriti o subjektivnosti pa objektivnosti, tudi novinarjev in vseh ljudi – vsak ima neka svoja mišljenja in tudi mi ne moremo za nekoga trditi, da smo mi objektivni, on pa ali subjektiven ali objektiven. To so že filozofske debate tu notri, tako da dajmo se vrniti na temo in gremo z razpravo naprej. Hvala, predsedujoča. Kako od žvižgačev do civilimožkov? V samo treh kratkih postopkovnih predlogih. Na srečo se je ta serija postopkovnih intervencij, ki to niso bile, zaključila. Kar sem želel dejati, predsedujoča, pa je, da vam podam pobudo, da prekinete neko puškarjenje z inštrumentom proceduralnih predlogov, ki to niso, pa da se vrnemo na debato. Če bi se tovrstna tovrstna zloraba poslovniških določil še naprej nadaljevala, pa bi vam predlagal, da posežete po inštrumentariju, ki ga kot predsedujoča imate na voljo, torej prvi opomin, drugi opomin, odvzem besede. Hvala. Hvala lepa. Tako ali tako nadaljujemo z razpravo. Besedo ima poslanec Jožef Lenart. Izvolite. JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi gostom z ministrstva! Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, tako imenovanih žvižgačev, imamo danes pred seboj. Vlada je ta predlog že sprejela, danes ga daje na mizo Državnemu zboru. Z zakonom pa nekako želi urediti področje varstva prijaviteljev, tako imenovanih žvižgačev, kršitev predpisov v delovnem okolju tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Z zakonskim predlogom se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva s tega področja,

sprememb kar obširna. Dejansko gre ta vsebina veliko širše od zahtev evropske direktive iz leta 2019, kar pomeni,

se pričakuje, da bo sistem prispeval k preprečevanju in odkrivanju najrazličnejših oblik kršitev predpisov in tako naprej. Ampak po mojem zadeva še zdaleč ni tako preprosta, kot se sliši, je zelo kompleksna materija. Sprašujem se, glede na to, da sta materija in zakonodajno področje povezana tudi z drugimi področji in pravnimi podlagami, na primer z Zakonom o delovnih razmerjih, je prav, da morda opozorimo na nekatere stvari, ki so šle preveč v širino. širino. Vprašanje je, ali ne bo nov zakon ustvarjal novih tako imenovanih namišljenih, neresnih ali celo lažnih žvižgačev. Seveda je prav, vemo, da je v Sloveniji nekaj tega gotovo že bilo. Bilo je veliko veliko manj kot pa v Evropski uniji. Sedaj imamo tukaj neka predvidevanja, ugibanja, popolna ugibanja, da bo verjetno glede na to, koliko je tega v Evropski uniji, v Sloveniji kakšnih 10 primerov letno. Potem imamo ugibanja, da bo od teh 10 primerov letno možnost, da se bo dalo potem tudi povračilne ukrepe. Se pravi, delodajalci bodo dali povračilne ukrepe zaradi razkritja informacij, ki bi jim škodile, in tako naprej, v petih primerih. V glavnem,

potem povzročili preveliko tveganje za to, da se bo potem zadevo zlorabilo. Kajti na osnovi vsega tega, kar smo danes slišali, povezujem zadevo predvsem v možnosti zlorabe

opredelijo kot žvižgači. Zaradi tega jim potem pripada tudi nadomestilo za brezposelnost. Bi se pa lahko nek namišljeni žvižgač, če tako rečem – dejansko iz maščevanja delodajalcu, ker sta imela, ne vem, konflikt v delovnem razmerju, ker bi mu lahko bilo tudi zaradi nesposobnosti nakazano, da se ga bo naslednjič pa obravnavalo ali odpustilo – potem razglasil za žvižgača in bi avtomatsko dobil nadomestilo za brezposelnost, kar pa so seveda potem stroški

Zavoda za zaposlovanje. Naprej. Morda se dotaknem enega citata gospoda mag. Bećirja Kečanovića, Inštitut za razvoj vključujoče družbe. In sicer je skoraj razlog, da iz tega razloga ne bi podprli novele oziroma zakona. Zapisal je: »Iz zgodovine je znano, kadar družba s pretiranim pričakovanjem in gorečnostjo prestopi te meje, se bolj kot vzgoji človečnosti zateče k bližnjicam, pa čeprav dobrovernih prijaviteljev, se lahko hitro zgodi, da namesto zaščite javnega interesa v vlogi aktivnega državljanstva stopi kultura tožarjenja za vsako ceno.« Kultura tožarjenja za vsako ceno. Vemo, da se med delodajalci, še posebej v zasebnem sektorju, takrat ko kdo dobi odpoved, dostikrat zgodi maščevanje. Zaradi tega. Kot kadrovik sem te stvari seveda srečeval. Dejansko nekateri, ki, bom rekel, da so drugačen karakter, kot sem sam, posežejo po čisto vseh možnih ukrepih, da bi se maščevali. Zaradi tega se potem seveda tudi lahko razglasijo za žvižgača in na nek način škodujejo delodajalcu. Glede na to, da je ministrica na konferenci povedala tudi, da so bili vsi deležniki upoštevani in da je bila opravljena javna razprava, se pa s tem tudi ne moremo strinjati. Kajti predstavniki obrtnikov in predstavniki Združenja mestnih občin so navedli, da lahko dejansko pride do neke vrste seveda nepravilnosti, in sicer da v občinah ne bodo mogli zagotoviti anonimnosti prijaviteljev,

svojih kolegov ali celo predpostavljenih. Tako da se dejansko ni upoštevalo njihovih pripomb in je seveda drugače iz tega razvidno, pa potem tudi od predstavnikov obrtnikov,

pojasnili. Tudi mene zdaj skrbi ta dikcija, ta dikcija možnosti prijave ostalih kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Zakaj takšna, Zakaj takšna, zelo široka opredelitev? Ali vi res mislite, da to ne posega v ustavno dopustne cilje zakona? To bi rad z vaše strani slišal. Ker nam se vendarle zdi, da takšna široko postavljena dikcija dejansko posega v nekatere temeljne človekove pravice in svoboščine. Kot sem že dejal v predstavitvi, se mi dejansko upravičeno bojimo, da bo prišlo do takšnih posegov, tudi mogoče zaradi nekih političnih ozadij. Tako da tukaj smo res zelo zaskrbljeni, da ste šli v tako široko, dejansko preširoko zastavljeno zadevo. Poleg Poleg navedenega mislim, da lahko pride do možnosti zlorabe instituta zaščite prijaviteljev, kot je bilo že rečeno, z namenom pač maščevanja delodajalcu. Danes so podvrženi temu, da takoj skočijo na prvo žogo, in to ravno na ta način, da bi potem delodajalca na nek način izsiljevali ali pa ga vsaj, ne vem, neupravičeno obtoževali ne vem česa. To se nam zdi dejansko

alinejo tudi izpostavili možnost sodelovanja z organizacijami civilne družbe, ki sodelujejo na področju zaščite prijaviteljev, ki naj bi nudile nekatere, pazite, dodatne storitve v javnem interesu. Spoštovani predstavniki Vlade, katere so zdaj te dodatne storitve? Vmes se je ustanovil v naši Sloveniji Center za zaščito žvižgačev, ki ga je ustanovil gospod Ivan Gale. To mi povejte, kakšne dodatne storitve so poleg te zakonske materije še tukaj možne. Po moji oceni, ker smo prej govorili o tem gospodu – on je v končni fazi tudi kandidiral za poslanca, on je javno prepoznana oseba, takrat je bil vodja splošne službe na Zavodu za blagovne rezerve,

po mojem on ni bil pravi žvižgač, bil je bolj neka instrumentalizirana lutka nekih političnih interesnih ozadij. Tukaj me zanima, kako boste zdaj dejansko predlagatelji

javnost oziroma prijavljajo domnevne stranpoti, ko bodo po drugi strani nekateri žvižgači, ki pa jih zakon ne bo ščitil, ker boste rekli, da niso na pravi, ne vem, ideološki strani. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije dejansko že zdaj ščiti prijaviteljevo identiteto in ga ščiti tudi v primeru ogrožanja. Govorimo spet o primeru grožnje s strani delodajalca.

kaže na to, da tega domnevnega žvižgača ni bilo pretirano strah pred morebitnimi povračilnimi ukrepi delodajalca. Spoštovani predstavniki Vlade, na ta vprašanja bi res rad imel odgovore,

Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Hvala vsem poslankam in poslancem za relativno konstruktivno diskusijo. Kar veliko tem je bilo vmes naslovljenih. Mogoče začnem pri eni zelo pomembni, in to je, zakaj širše od same direktive. Moram reči, da je v pogovorih z Evropsko komisijo tudi Evropska komisija nekako sugerirala državam članicam, da gredo širše, ne samo v okviru direktiv. Ker tudi prijavitelj bo zelo težko delal to distinkcijo, kateri deli zakonodaje se nanašajo striktno na predpise EU in kateri na Drugi razlog je ta, da smo v pogovorih s civilno družbo, tudi z gospodarstveniki, z zbornicami, s protikorupcijsko komisijo, s Komisijo za preprečevanje korupcije prišli do zaključka, da je seveda potrebno nasloviti širšo pravno področje, ne samo področja, ki se tiče prava EU. Mogoče sem uvodoma pozabil povedati to, da je zakona, ki je pred nami, plod dolgomesečnih usklajevanj. Veliko teh bojazni, ki ste jih izrazili, je bilo izrečenih tudi skozi samo samo diskusijo z različnimi akterji. Recimo to, ko je bilo rečeno, da bo to pomenilo nesorazmerno breme, administrativno, birokratsko, za podjetja, za javni sektor, za male občine. Treba je reči, da to

za vzpostavitev tako imenovanih zaupnikov, če govorimo o notranjih prijavnih poteh. Bo pa seveda potrebno, to pa je treba reči, zagotoviti tudi izobraževanje za tako imenovane zaupnike, tako kot imamo recimo za primer mobinga tako imenovane zaupnike, ki so znotraj organizacije, znotraj firme, znotraj javnega sektorja pristojni za to, da se na njih lahko naslovijo primeri mobinga v delovnih procesih. Ta domet, se pravi širši, kot je določen v sami direktivi, mislim, da je tudi v javnem interesu. Ker tudi mednarodno, če pogledamo vse te primere, ki so se dogajali, so pokazali, da čeprav so se dogajale nepravilnosti v zasebnem sektorju, imajo neposredno zvezo z javnimi koristmi, koristmi, se pravi z javnim interesom. Glede zlorabe in tveganja za zlorabe. Tega se seveda predlagatelj zelo dobro zaveda, zato je v zakonu kar nekaj varovalk, in sicer varovalk skozi celoten postopek. Prva varovalka je ta, da zakon ohranja oziroma vzpostavlja tako imenovano notranjo in zunanjo pot. Notranjo pot prek tako imenovanih zaupnikov, ki morajo biti postavljeni in ki so seveda zavezani tudi

tukaj jasno določbo, ki govori o tem, javnih razkritjih kršitev, da je prijavitelj, ki javno razkrije informacijo o kršitvi, upravičen – zdaj govorimo o zaščiti po tem zakonu – če je najprej podal notranjo ali zunanjo prijavo, pa po treh mesecih od prijave ni bil sprejet noben ustrezen ukrep za odpravo kršitev, če ima utemeljene razloge za domnevo, da lahko kršitev pomeni neposredno ali očitno nevarnost za javni interes, zlasti pa nevarnost za življenje, javno zdravje in varnost, ali obstaja tveganje nepopravljive škode ali da v primeru zunanje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov ali pa da je zaradi posebnih okoliščin primera le malo možnosti, da bo kršitev ustrezno obravnavana, zlasti ko bi se dokazi lahko skrili ali uničili ali ko bi se organ za zunanjo prijavo nedovoljeno dogovarjal s storilcem kršitve ali je vpleten v kršitev. Tudi zato, tudi iz teh razlogov je pomembno, da se ohranja tako imenovana anonimnost prijaviteljev. Zlasti zaradi preprečevanja neposrednih maščevalnih ali povračilnih ukrepov. Še druga stvar, ki je pomembna, bom rekel, v obeh smereh, po eni strani maščevalni ukrepi, po drugi strani pa prijava zaradi maščevalnosti. Če je posledica prenehanje delovnega razmerja, potem je tudi v zakonu predpisano, da mora sodišče, ko odloča, ko upravitelj vloži tožbo na sodišče, preveriti vzročno zvezo med razlogom za prenehanje delovnega razmerja in tako imenovanim, če rečem, žvižgaštvom, kot je zapisano v samem zakonu. Sodišče recimo v takih primerih tudi ugotavlja, ali je za prenehanje delovnega razmerja razlog v sami prijavi, se pravi odkritju nepravilnosti, ali pa so za prenehanje delovnega razmerja podani drugi delovnopravni razlogi. Iz tega naslova je potem tudi odvisna finančna pomoč prijavitelju glede na predvideno predvideno pomoč skozi Zavod za zaposlovanje. Glede tako imenovanega outsourcinga za sprejetje prijav, kot je bilo danes tudi rečeno, da zakaj bi bilo to vezano samo na tako imenovane notranje poti prijaviteljev, zakaj ne bi bilo mogoče, da se ta prijavna pot tudi outsourca. Tukaj direktiva ne ne pusti izjeme in jasno je, da je prva kontaktna točka lahko tako imenovani notranji zaupnik, prijavitelj, ki seveda tudi oceni, na kakšen način oziroma ali gre za prijavo, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu. zakonu. Kot sem rekel že uvodoma, nas čaka kar veliko dela, zlasti pri prijavah oziroma zlasti pri izobraževanju zaupnikov in tudi vseh deležnikov na tem na tem področju, ker gre za novo materijo, gre za materijo, ki bo najbolje preizkušena v sami praksi.

v gradivu, te se nanašajo samo na primere, ko je posledica prijave potem prenehanje delovnega razmerja, ne vse prijave. Bo pa seveda vprašanje, koliko bo, bom rekel, ta zakon dal zagona prijaviteljem, da zberejo ta pogum in prijavijo določene nepravilnosti. Tu sem prepričan, da je to proces, ki se ne bo zgodil čez noč. To je proces, ki bo skozi samo prakso upravičil implementacijo teh določb. sem, da je ta predlog zakona ne samo kompromis, ampak tudi dober kompromis tudi med različnimi deležniki v javnem in zasebnem sektorju. Mogoče Mogoče še nekaj za konec. V teh prijavnih poteh bodo pomembno vlogo igrale tudi inšpekcijske službe službe in Komisija za preprečevanje korupcije. Zakaj Komisija za preprečevanje korupcije? Zaradi tega ker bo na podlagi njenih bogatih izkušenj, znanja tudi kompetentna inštitucija za oceno razmerja med, bi rekel, verodostojnostjo in razkritji tudi skozi vidik nečesa, kar kar v Sloveniji seveda ni izjema. Govorim pa o tveganjih za korupcijo tudi na določenih javnofinančnih predpisih, naj tukaj omenim samo področje javnih naročil.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

Ugotavljam, da interesa ni, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. sprekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v okviru skrajšanega postopka.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Novela, ki je pred nami, uvaja pomembne spremembe na področju starševskega varstva in zagotavlja enakopravnejšo delitev skrbstvenega dela med staršema. Prav tako z drugimi manjšimi posegi zagotavlja večjo socialno varnost za starše, ki so primorani zapustiti trg dela zaradi skrbi za težko bolnega otroka, invalidnega otroka ali otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali zaradi skrbi za štiri ali več otrok. Statistike glede delitve skrbi za otroke so namreč zaskrbljujoče. Kljub možnosti, da si starša enakovredno delita starševski dopust, ga v veliki večini izrabijo ženske. Starševski dopust je tako v letu 2020 izrabilo 17 tisoč 987 žensk in zgolj 820 moških. Enako povedni so tudi podatki glede porazdelitve skrbi za bolne družinske člane. V letu 2021 so 82 % vseh dni dopusta za nego bolnega družinskega člana izrabile ženske in zgolj 18 % moški. Po trenutno veljavni zakonodaji materi pripada 30 dni neprenosljivega starševskega dopusta, očetu pa nič. Rezultat je, da očetje prepuščajo svoj delež starševskega dopusta materam, s posledico, da so ženske po porodu izrazito, nadpovprečno tiste, ki utrpijo posledice v svojem kariernem življenju. Analize namreč kažejo, da dohodek žensk izrazito pade po rojstvu prvega otroka. Domače in tuje raziskave pričajo o tem, da moški preživijo na delovnem mestu več časa kot ženske, ki še vedno prevzemajo večji del skrbi za otroke in družino. Navedeno se kaže tudi v tem, da starševski dopust po izteku materinskega dopusta večinoma vzamejo ženske in ostanejo po rojstvu otroka leto dni doma. Hkrati pa moški pogosteje poročajo o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja časa za družino. In ravno zaradi tega izenačujemo ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni neprenosljivega starševskega starševskega dopusta. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da neprenosljiv dopust spodbudi očete, da ga koristijo, z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev nazaj v službo ali na trg dela. Osnova vsake emancipacijske politike je ekonomska neodvisnost žensk, ki se enakovredno vključujejo na trg dela in potegujejo za enako visoka in enako plačana delovna mesta kot moški. Da to dosežemo, moramo izboljšati strukturni položaj ženske znotraj družinske skupnosti, k čemur bomo, upam, prispevali danes z urejanjem področja starševskega varstva. Na koncu bodo na boljšem vsi, tako ženske, ki se želijo vrniti na delo, kot moški, ki želijo več časa preživeti z družino. Za konec. Za osnovno zagotovitev socialne varnosti vseh žensk in otrok ne smemo pozabiti na krepitev mreže javnih vrtcev in šol, ki predstavlja naslednji temeljni člen v verigi odpravljanja diskriminacije in socialnega razslojevanja. Ohraniti moramo polno nadomestilo za starševski dopust, ki predstavlja pomembnost zaščite matere kot delavke. In nasploh naj velja, da moramo varstvo otrok razumeti kot našo skupno skupno nalogo in pomembno družbeno prioriteto, ne kot neko nišno in žensko temo, pospravljeno med štiri zidove družinske zasebnosti. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora, Mihi Kordišu. Izvoli. Predsedujoča, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. V poslovniškem roku amandmaji k predlogu zakona niso bili vloženi, članicam in članom odbora pa so bili na seji predloženi predlogi za amandmaje odbora poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Predstavnik predlagatelja je uvodoma predstavil razloge za sprejetje predloga zakona in cilje, ki jih zasleduje, ter pojasnil spremembe, ki jih uvaja. Zakonodajno-pravna služba je v pisnem mnenju podala splošne pripombe in pripombe k posameznim členom. Na seji odbora je njihova predstavnica povedala, da predlogi amandmajev za amandmaje odbora s strani poslanskih skupin koalicije v večji meri ustrezno upoštevajo pripombe iz mnenja, ki jih je mogoče upoštevati v okviru tega zakonodajnega postopka. V nadaljevanju V nadaljevanju je opozorila na tiste opombe iz pisnega mnenja, ki niso bile upoštevane, in sicer na nekonsistentnost uporabe pojma druga oseba, napačne sklice ter neusklajenost z Zakonom o cestninjenju v terminološkem smislu glede termina elektronska vinjeta na neusklajenosti s spremembami Družinskega zakonika, ki določajo prenehanje veljavnosti zakona. V zvezi s povezovanjem zbirk osebnih podatkov je poudarila še, da to vedno predstavlja tveganje za zlorabo in je dodaten vidik obdelave osebnih podatkov. Odbor je prejel tudi mnenje Državnega sveta, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik. Poudaril je, da Državni svet predlog zakona podpira, in podal bistvene poudarke iz razprave. Članice in člani odbora so v razpravi izrazili podporo predlogu zakona in menili, da zagotavlja enakopravnejšo delitev skrbstvenega dela med staršema, omogoča večjo enakopravnost žensk pri zaposlovanju ter krepi slovenske družine. Člani odbora iz vrst opozicijskih poslanskih skupin pa so opozorili, da je predlog zakona v veliki meri enak Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so ga ob koncu prejšnjega mandata Državnemu zboru v obravnavo predložili poslanke in poslanci Poslanske skupine Nova Slovenija, ki ni bil sprejet. Povedali so, da obravnavani predlog zakona ne vsebuje dveh rešitev glede omejevanja otroškega dodatka, ki jih je vseboval prejšnji predlog, in sicer določb, da se otroški dodatek dodeli v naravi in ne v denarju, če učenec iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole, ter da se višina otroškega dodatka zniža, če otrok ne nadaljuje izobraževanja v srednji šoli. Drugi razpravljavci so menili, da bi bilo treba področje romske problematike urediti sistemsko in v dialogu z vsemi deležniki. Opozorili so še na področje rejniških družin, ki ni primerno urejeno, saj rejniki niso deležni enakih pravic. Predstavnik predlagatelja je odgovoril na pobude in pomisleke v razpravi in povedal, da kaznovalni ukrep omejevanja otroškega dodatka ni primeren, zato ni vključen v predlog zakona, s čimer so se strinjali tudi razpravljavci iz vrst koalicijskih poslanskih skupin. Odbor je sprejel svoje amandmaje in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je tudi dopolnjen predlog zakona. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Jožica Derganc. Izvolite. Spoštovana predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice! Ena od temeljnih nalog države in s tem vsakokratne oblasti je, da ustvarja primerne pogoje za ustvarjanje družine in doseganje visoke ravni kakovosti življenja državljanov in njihovih družin, ob tem pa zagotavlja tudi njihovo varstvo in zaščito. Vsaka novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bi morala pomeniti izpolnitev oziroma boljšo uresničitev le-tega. Če je odločitev za starševsko vlogo v mnogočem pogojena z individualnimi dejavniki, so na drugi strani številni tudi širši družbeni in na te dejavnike država lahko in mora vplivati s svojimi politikami. V zvezi z današnjo novelo zakona velja med politikami posebej izpostaviti politike za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki naj bi med drugim v čim večji meri prispevale k doseganju enakosti spolov in ki naj bi odgovornost za oskrbo otrok čim pravičneje porazdeljevale med moške in ženske. Seveda zakonodajni okviri ne morejo zabrisati predispozicij, na podlagi katerih imajo ženske vendarle drugačno vlogo od moških, je pa kljub temu prav, da staršem in skrbnikom ne glede na spol omogočijo pogoje za njihovo kar se da polno udejstvovanje v družinskem življenju. Pomemben prispevek k temu je podaljšanje dopusta za očete, ki zdaj ne bo več znašal 30 dni, temveč skupno vsaj 75 dni. Kot posebej pomembno v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo tudi spremembo, povezano z delnim plačilom za izgubljen dohodek. Dosedanja ureditev je bila dejansko krivična, saj se je staršem otrok, ki so občasno nameščeni v institucionalnem varstvu, pravica priznavala v sorazmernem delu ene četrtine za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma. Upravičenci so bili tako zavarovani za deset ur tedensko in to tudi v primerih, ko je bivanje otroka doma krepko presegalo omenjenih 90 dni. Novela zakona bo s podrobnejšo razmejitvijo prinesla pravičnejšo ureditev, saj bo staršem pravica priznana za 20 ur za obdobje enega leta, če je otrok bival doma vsaj 80 dni, in za 30 ur, če je otrok doma bival vsaj 270 dni. Opredeliti se želim tudi do nekaterih vloženih amandmajev Poslanske skupine Nova Slovenija, kljub temu, da o njih danes ne bomo glasovali. Dejstvo je, da je Varuh človekovih pravic v priporočilu iz leta 2020 Ministrstvu za delo naložil, naj preuči, ali bi veljalo staršem zagotavljanje otroškega dodatka kot prejemka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka pogojevati z obveznostjo dejanskega osnovnošolskega izobraževanja otroka, v ta namen pa pripraviti tudi spremembe področne zakonodaje.Dejstvo je tudi, da gre za še kako aktualno vprašanje in da to področje žal zaznamujejo tudi številne zlorabe. Nismo pa prepričani, ali je pot, ki jo predlaga Nova Slovenija, najučinkovitejša in najprimernejša. Ob tej priložnosti zato apeliram na pristojno ministrstvo, da z vsemi deležniki o vprašanju opravi poglobljeno razpravo in na podlagi širokega konsenza poda predlog za oblikovanje sistema, ki bo odpornejši na morebitne zlorabe, hkrati pa bo preprečil tudi možnosti neupravičene ali nepravične odtegnitve pomoči. Naj zaključim. Predlog novele uvaja pomembne spremembe na področju starševskega varstva in socialne varnosti, ki sem se jih dotaknila, ob tem pa še več drugih dobrodošlih prilagoditev. V Poslanski skupini Svoboda bomo noveli zato izrekli soglasno podporo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani kolegi poslanci! Namen direktive Evropske unije iz leta 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, bi jo morale države članice EU prenesti v notranje pravo do 2. avgusta 2022 oziroma v zvezi s plačili do 2. avgusta 2024, je zagotoviti enakost spolov ob upoštevanju priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu v EU s spodbujanjem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za delavce, ki so starši, ali oskrbovalce. V ta namen določa minimalne zahteve za dopust iz družinskih razlogov, da bi torej partnerji prevzeli enakopraven delež obveznosti oskrbe, ter zagotavlja spodbude v obliki plačanega očetovskega in starševskega dopusta, saj je neplačan dopust eden od razlogov, da ga drugi partner redko izrabi. Predlagana zakonska vsebina je bila, torej prav ta zakon, prvotno del delne socialne reforme prejšnje vlade, a prav ta zakon, o katerem zdaj govorimo, je bil blokiran zaradi vloženih štirih predlogov za razpis posvetovalnih referendumov s strani prejšnje opozicije. Referendum je vendarle sredstvo demokracije. Na ta način je pred nami zdaj nov predlog zakona, ki ga je pripravila Vlada. V večini je vsebina pravzaprav prepisana, skopirana iz zakona prejšnje vlade, le delček je Poglavitne rešitve predlaganega zakona so torej naslednje. Oče lahko izrabi 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva do tretjega meseca otrokove starosti, preostane 15 dni, ki jih je bilo doslej mogoče uporabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. Vsak od staršev ima 160 dni starševskega dopusta, od tega je 60 dni vsakega od staršev neprenosljivih. Višina starševskega nadomestila je navzgor omejena z največ dvainpolkratnikom zadnje znane povprečne mesečne bruto plače. Trajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva se zaradi zahtev direktive podaljšuje za povprečno 10 mesecev. Oba starša bosta po novem lahko delala s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Poenotena je tudi starost otroka, do katere imajo starši določena podaljšanja oziroma pravice. Pri pravici do plačila prispevkov zaradi varstva štirih ali več otrok se prispevki plačujejo od najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače če je otrok s posebnimi potrebami v zavodu s celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljen dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta. Tudi višina delnega plačila se poviša na 1,2-kratnik bruto minimalne plače, kar predstavlja uskladitev z višino, ki jo prejema družinski pomočnik. V skladu s ciljem zakona, torej povečanje otrokovih koristi, se z amandmajem Nove Slovenije dodaja nov 73.a člen, čigar namen je spodbuditi starše in otroke k nadaljevanju izobraževanja v srednješolskih programih. Samo s pridobljeno izobrazbo oziroma pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije je zaposlovanje mladih na tak način hitrejše, lažje.Navsezadnje je zaposlen mlad človek zadovoljen, se razvija, poskrbi zase in si ustvari družino. Prav tako temu cilju sledi sprememba oziroma dodana četrti in peti odstavek 25. člena, saj se s tem dejansko izpolnjujejo obveznosti osnovnošolskega izobraževanja. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo z amandmaji dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podprli. Hvala lepa.

V večjem delu gre za kopijo novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jo je Poslanska skupina Nova Slovenija prvič vložila 23. februarja 2022 in je prestala obravnavo na odboru. Nato je koalicija KUL z Levico na čelu blokirala njeno obravnavo na seji Državnega zbora z vložitvijo predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Poslanska skupina Nova Slovenija je novelo ponovno vložila 13. maja letos, nakar jo je tudi sedanja koalicija na izredni seji zavrnila po hitrem postopku. Zanimivo, Zanimivo, da je zdaj Vlada vložila v večjem delu enako novelo, za katero je koalicija 1. julija 2022 glasovala, da ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Vladni predlog pa ne vsebuje dveh naših rešitev, ki sta stremeli k spodbujanju otrok, da zaključijo osnovno šolo in se vpišejo v srednješolsko izobraževanje. V Novi Sloveniji si želimo, da bi vsi otroci končali osnovno šolo in nadaljevali šolanje na srednji šoli. Z namenom spodbujanja otrok, da obiskujejo osnovno šolo, smo predlagali avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi, če učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za eno tretjino. Otroški dodatek je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju in če otrok ne hodi v šolo, bi se otroški dodatek za eno tretjino zmanjšal, torej za del, ki je namenjen izobraževanju. Tisto, kar si v Novi Sloveniji želimo, je, da se otroci izobrazijo, saj si potem lažje poiščejo delo in se postavijo na svoje noge in niso odvisni od države. Tukaj naj poudarim, da nedavni predlog županov jugovzhodnega dela Slovenije za spremembo zakonodaje vsebuje točno te rešitve, ki sem jih predstavil in jih je Levica vrgla ven iz našega predloga. Sta jih pa v skupnem predlogu županov iz jugovzhodnega dela Slovenije podprla tudi dva aktualna koalicijska poslanca. Prav tako pa se priporočilo Varuha človekovih pravic nanaša na točno te rešitve. Levica je ob obravnavi naše novele zavajala z izjavami, da skrajšujemo očetovski dopust, čeprav smo neprenosljivi dopust, namenjen očetom zaradi rojstva otroka, dejansko želeli podaljšati za 45 dni, vendar z drugačno dinamiko koriščenja, zdaj pa njihov minister predlaga popolnoma enako rešitev. V Novi Sloveniji pa pozdravljamo novo rešitev, da se delno plačilo za izgubljeni dohodek zviša na 1,2-kratnik minimalne plače. Ravno z našo zakonodajno ponudbo, ki smo jo predlagali v NSi, se je namreč delno plačilo za izgubljeni dohodek maja 2021 zvišalo iz sramotnih 588 evrov neto na bruto minimalno plačo. Za starše, ki negujejo ali varujejo dva ali več otrok s posebnimi potrebami, pa smo takrat nadomestilo povišali še za 30 odstotkov. Veseli nas, da so se na Vladi pridružili prizadevanjem za izboljšanje položaja družin z otroki s posebnimi potrebami in predlagajo nadaljnje zvišanje delnega plačila za izgubljeni dohodek, da se znesek izenači s plačilom družinskega pomočnika, ki ga je Ministrstvo za delo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja dvignilo na 1,2-kratnik minimalne plače. Zakon prinaša tudi, da se določa 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta. Pri tem število dni, ki jih lahko koristi mati, ostaja nespremenjeno. Gre za popolnoma enako rešitev, kot smo jo predlagali mi v našem predlogu. V Novi Sloveniji si želimo, da je tudi oče čim več zraven otroka, se pravi oba starša. Staršem otrok s posebnimi potrebami, ki del leta preživijo v zavodih, del pa doma, zakon prinaša povečanje delnega plačila za izgubljeni dohodek. Gre za povsem enako rešitev, ki ste jo v Levici zavrnili, danes jo predlagate sami. Pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva lahko po novem koristita oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, in sicer do osmega leta najmlajšega otroka. Enaka rešitev, kot smo jo predlagali mi. V Poslanski skupini Nova Slovenija nam je vseeno, kdo predlaga zakon, glavno je, da se končno uveljavijo pozitivne spremembe, ki krepijo slovenske družine. Čeprav ste naš predlog zavrnili, danes pa predstavljate skoraj enakega, mi vašega ne bomo zavrnili, temveč ga bomo z veseljem podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. SONIBOJ Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Glavni namen danes predlagane novele zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, je prenos evropske direktive v delu, ki se nanaša na možnost izrabe očetovskega in starševskega dopusta ter izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva do 8. leta starosti otroka. Predlogom zakona se bo določila pravica do starševskega dopusta za vsakega od staršev do 60 dni, pri čemer je za vsakega 60 dni neprenosljivih, kar zahteva direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovancev. To v praksi pomeni, da bosta po novem mati in oče upravičena do enakega števila dni materinskega in očetovskega dopusta, ki ga ne bosta smela prenesti na drugega. Predlagana sprememba zakona bo tako pripomogla k večji udeležbi očetov pri skrbi za otroka in možnosti, da očetje preživijo več časa svojim otrokom. Spodbudila naj bi tudi enakopravnejšo delitev družinskih obveznosti med materami in očeti ter uravnoteženo skrb za otroka s strani obeh staršev. V Poslanski skupini Socialnih demokratov predlagane rešitve podpiramo, saj menimo, da lahko večja udeležba očetov pri vzgoji in skrbi otroka vodi k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, predvsem za ženske, ženske, pri čemer pa menimo, da bo za večjo udeležbo očetov pri delitvi družinskih obveznosti potrebno sprejeti še druge ukrepe in spodbude. Podatki namreč kažejo, da se očetje še vedno v pretežni meri odločajo za prenos svojega dela starševskega dopusta na mater. Predvsem je potrebno še naprej spodbujati programe za podporo družinam, ki spodbujajo enakopravnost v družinah in preprečujejo družinsko nasilje, ki se pri nas na žalost še vedno prepogosto dogaja. Vsem staršem moramo omogočiti treninge starševstva, ki temeljijo na konceptu pozitivnega starševstva in na znanstveno dokazanih programih in metodah. Podobno novelo je ob koncu prejšnjega in na začetku sedanjega mandata vložila že Poslanska skupina Nova Slovenija. Socialni demokrati smo se že takrat z večino predlaganih rešitev strinjali, vendar smo glasovali proti tema dvema zakonoma zato, ker smo menili, da bi bilo bolje, če bi novelo zakona, ki prenaša evropsko direktivo, pripravilo pristojno ministrstvo, saj je samo tako mogoče zagotoviti, da je evropska direktiva dejansko in ustrezno prenesena v slovenski pravni red. Poleg tega je že takrat Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedalo, da bo poleg prenosa direktive v zakon pripravilo še druge rešitve, ki niso bile vključene v prejšnjih dveh predlogih za spremembo zakona. Zato pozdravljamo, da je pristojno ministrstvo brez odlašanja pripravilo ustrezno, premišljeno in sistemsko rešitev, ki bo izboljšala kakovost življenja vseh družin in otrok. Na novo se tako določa tudi zgornja meja pri očetovskem in starševskem nadomestilu, ki bo po novem znašala dvainpolkratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto. V skladu z direktivo se podaljšuje tudi pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva do 8. leta, namesto do končanega 1. razreda osnovne šole, kot to velja sedaj. Po novem bosta imela tudi oba starša hkrati možnost izkoristiti pravico do krajšega delovnega časa. In nenazadnje, uvaja se rešitev za večjo socialno varnost za starše, ki so upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek v primeru, ko je otrok s posebnimi potrebami nastanjen v zavodu, določeno število dni pa biva v domači oskrbi. Po novem bodo starši upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok s posebnimi potrebami vsaj 180 dni bival doma in so zanj skrbeli starši. Socialni demokrati bomo predlagane spremembe zakona podprli, ker sledijo trenutno veljavni resoluciji o družinski politiki, s katero se je država zavezala, da bo ustvarila pogoje za lažje odločanje za družino in omogočala visoko raven kakovosti življenja vseh družin ter zagotavljala varstvo in zaščito otrok. Namen teh pravic in neposredne finančne podpore družinam je omogočiti staršem kakovostno starševstvo, otrokom kakovostno otroštvo, zagotoviti družinam čim ustreznejše pogoje za življenje ter lajšati usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti.

Področje materinskih pravic je bilo zgledno urejeno že pred osamosvojitvijo, po njej pa je bilo z Zakonom o starševstvu in družinskih prejemkih in z Zakonom o delovnih razmerjih dodatno spodbujeno enakopravnejše sodelovanje obeh staršev v skrbi za otroke. Poleg že uveljavljenega materinskega dopusta in starševskega dopusta, ki je k skrbi za otroka spodbujal tudi očeta, smo v začetku tisočletja dobili novo pravico, očetovski dopust.A žal so po vseh teh letih podatki o delitvi skrbi za otroka danes še vedno zaskrbljujoči. Starševski dopust izkoristijo večinoma ženske in le v manjši meri očetje, neenakomerna pa je tudi porazdelitev skrbi za bolne družinske člane in članice. Raziskave iz tujine so jasno pokazale, da ima povečano koriščenje starševskega dopusta s strani očeta pozitivne posledice tako na ekonomskem kot družbenem področju, zlasti pri zmanjševanju poklicne in plačne neenakosti, lajšanju ponovnega vstopa žensk na trg dela ter usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Predlog zakona v slovensko zakonodajo prenaša prvi del direktive Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 20. junij 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Namen direktive je zagotoviti enakost spolov ob upoštevanju priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu s spodbujanjem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za zaposlene starše oziroma oskrbovalce. Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je danes pred nami, uvaja pomembne spremembe na področju starševskega varstva ter zagotavlja enakopravnejšo delitev skrbstvenega dela med staršema in povečanje ekonomske neodvisnosti žensk. Pravica do starševskega dopusta se z novelo za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih, 100 dni pa si lahko med seboj Teh 60 dni lahko vsak od staršev izrabi do 8. leta starosti otroka, očetje pa hkrati ohranjajo 15 dni očetovskega dopusta, ki jih lahko izrabijo ob rojstvu otroka. Hkrati novela omogoča tudi, da neprenosljivi del starševskega dopusta oba starša izrabita istočasno, kar omogoča večjo fleksibilnost, medsebojno pomoč in krepitev družinskih vezi. Spremembe na področju starševskega dopusta bodo pomagale tudi ranljivim družinam, kot so enostarševske. V teh bo starš upravičen do polnega trajanja plačanega starševskega dopusta v višini 320 dni. Prav tako novela zagotavlja večjo socialno varnost za starše, ki so primorani zapustiti trg dela zaradi skrbi za težko bolnega otroka, za otroka s posebnimi potrebami ali zaradi skrbi za štiri ali več otrok. Tudi te družine se pogosto znajdejo v stanju socialne ogroženosti oziroma tveganja revščine. Tako novela zvišuje delno plačilo za izgubljeni dohodek z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače. Gre za plačilo, ki ga prejme starš, ki je moral prekiniti delovno razmerje ali začeti delati za krajši delovni čas zaradi skrbi za otroka. Do takšnega delnega plačila bodo seveda upravičeni tudi starši otrok, ki so občasno nameščeni v institucionalnem varstvu, dvigujeta pa se tudi osnova za obračun prispevkov za starše, ki skrbijo za štiri otroke ali več, in maksimalna višina starševskega nadomestila. Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih neposredno uveljavlja še eno od zavez iz koalicijske pogodbe, in sicer, prioriteta koalicije na področju dostojnega življenja je olajšanje usklajevanja zasebnega in službenega življenja in zagotovitev več prostega časa, tudi s povečanjem razpoložljivega starševskega dopusta ter njegove enakomernejše razdelitve med starše. Ena ključnih programskih točk Levice je odpravljanje revščine in zmanjševanje neenakosti na vseh ravneh družbe. Novela zakona sledi našim ciljem z izboljšanjem socialne varnosti nekaterih ranljivih družbenih skupin oziroma družin, ki so sicer pogosto spregledane.

Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 23. novembra 2022. Obveščam vas, da amandmaja Poslanske skupine NSi za novi 19.a in k 25. členu nista bila vložena v skladu z drugim in petim odstavkom 135. člena Poslovnika zbora, zato Državni zbor o njiju ne bo niti razpravljal niti glasoval. V razpravo dajem 26. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Sprašujem, če želi kdo razpravljati?

Žalostno je, da se je treba v tej državi vedno boriti za te otroke, za osebe s posebnimi potrebami, da nič v življenju ni samoumevno, to me zelo žalosti. Tudi v času preteklih vlad, levih in desnih, če povem pošteno, ni bilo posluha za te otroke. Ti starši so morali živeti s 588 evri na mesec in to je sramotno nizek znesek, v 11 letih so dobili 1,6 evra na leto, to je res zelo velika sramota. Vesel sem, da se končno ti časi spreminjajo in da gremo vsi naproti in pomagamo tem staršem, pa tudi otrokom. Današnji zakon gre v prid tem otrokom. Tisto, kar bi rad posebej poudaril, je to, da poznam veliko osebnih zgodb staršev otrok s posebnimi potrebami, da razumem njihove stiske in na tem področju, verjemite, moramo narediti še veliko pomoč tretje osebe, ti starši morajo prilagoditi svoja stanovanja, prilagoditi morajo svoja vozila, ti starši za svoje otroke potrebujejo več terapij, pomoč tretje osebe, kot sem rekel, in tukaj moramo narediti premik naprej, moramo jim pomagati. Dajte se na ministrstvu zavedati in vesel bom, če bomo na tem področju skupaj delali premike naprej. Vedno rečem, vse se da, če se hoče. Premislite tudi o tem amandmaju, ki smo ga vložili v Novi Sloveniji. S tem amandmajem želimo, da se izvajanje zakona ne začne s 1. aprilom, naredite vse, kar je v vaši moči oziroma če je možnost, da bi ta zakon začel veljati kar s 1. januarjem. Koliko pa nas stane, spoštovani državni sekretar, da tem staršem 1. januarja polepšamo novo leto, da bi ta zakon začel veljati s 1. januarjem? Ta amandma smo zdaj vložili v Novi Sloveniji in vas res prosim za podporo, kolikor je le mogoče. Veste, denar se v tej državi najde za vse, samo če je volja, in verjamem, da se lahko najde tudi za to. Za denarna nadomestila brezposelnim namenjamo 44 milijonov več, za denarno socialno pomoč tistim ljudem, ki bi lahko delali, pa nočejo, 78 milijonov več. Jaz verjamem, da bomo našli evre tudi za te starše otrok s posebnimi potrebami. Spoštovani državni sekretar, kolikor je v vaši moči, če je možno, da bi lahko danes potrdili ta amandma, vam bom iskreno zelo hvaležen, hvaležni pa vam bodo seveda vsi starši otrok s posebnimi potrebami. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Preden dam komur koli besedo, bi samo prosila, nahajamo se pri prehodnih določbah zakona in razpravljamo o 26. členu. Ta je bolj tehnične narave, člen, ki spreminja datume, zato vas lepo, vljudno naprošam, poslancu Reberšku sem sicer dopustila širšo razpravo, malo ste govorili o zakonu, to se ne tiče vsebine, tiče se tehničnih stvari. Lepo prosim, da se držite 134. člena poslovniškega določila, ki pravi, da v drugi obravnavi predloga zakona Državni zbor opravi razpravo o posameznih členih, h katerim so bili vloženi amandmaji,

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Tudi vi ste stara parlamentarka, če lahko temu tako rečem, ne po letih, ampak po izkušnjah, in veste, da smo po navadi vedno pri prvem členu, ko smo ga imeli, opravili nekoliko širšo razpravo tudi o kakšni zadevi, ki morda ni bila dobesedno napisana v tem členu. Vedno se je pustilo. Verjamem in imate prav, da danes ni namen, da govorimo o celem zakonu,

iz treh delov. Imamo tako imenovani materinski dopust, očetovski dopust in pa starševski dopust.Vsaka

tako imenovanim referendumskim manevrom te zadeve ustavila na koncu prejšnjega mandata, bi danes imeli to že uveljavljeno, se mi zdi koristna zadeva, se pravi, nekaj dni očetovskega dopusta se prenaša na starševski dopust. To so stvari, ki so po moje zelo dobrodošle za naše družine, tudi za naše otroke, in se mi zdi pozitivno, da bi vendarle dovolili in podprli 26. člen, 27. člen in tudi 30. člen, ki nekako zadeve urejajo na način, da se prej implementira

Mislim, da ni nekih posebnih zadržkov, tudi na ministrstvu ne, da se ta implementacija ne bi mogla zgoditi že prej. Nenazadnje tudi zato, ker se ne menja celoten in tovrstne rešitve, kot rečeno, so bile na mizi že konec prejšnjega mandata in zagotovo je možno, da se te zadeve implementirajo.

Zato bi morali enkrat zagristi v to jabolko in se ne sprenevedati ter ne jemati nekaterih rešitev, da so vedno samo zato, da se nekomu nekaj jemlje ali pa omejuje pravice, pač pa da jemljemo nekatere rešitve tudi kot bolj pravične,

predlogom nekako ustavili, so naslavljale nekatere probleme, ki jih imamo. Moramo stremeti k temu, da se otroški dodatek namenja za otroke in za njihovo boljše življenje, da se ne porablja za stvari, ki niso namenjene otrokom.

To moramo spodbujati in nekako omejevati tiste, ki to pravico ali pa željo do izobraževanja omejujejo – nekateri starši jo, so družine, kjer se to dogaja. Sama prihajam iz okolja, kjer je romska problematika zelo izpostavljena in morate vedeti, da se tam te prejemke zelo izkorišča, zlorablja in je treba najti način,da bomo tem otrokom pomagali, zato da bodo lahko postali del družbe, tako kot smo mi ostali, in se ne bodo počutili zapostavljene. Danes pa njihova izobrazbena struktura žal ne dosega niti končanja osnovne šole. Vi morate vedeti, da imamo mi v naši zakonodaji navedeno, da morajo otroci obiskovati osnovno šolo vsaj devet let. To pa ne pomeni, da potem končajo devetletko. Veliko je otrok, ki zaključijo svoje izobraževanje tam nekje v šestem razredu osnovne šole in težko bomo od njih pričakovali, da se bodo

ki pa seveda niso v korist nobenemu. Skratka, samo toliko sem želela povedati, res morda v razmislek ministrstvu, razen če boste povedali, zakaj ta odmik od uveljavitve, da ne bi se te zadeve uveljavile prej. Prav je, da spodbujamo družine, da pomagamo

kar je več kot koristno. Veseli me, da se podaljšuje tudi čas za tako imenovani polovični delovni čas. Tudi to je del

natančna. Ministrstvo oziroma državni sekretar! Zelo bom vesela, če mi boste odgovorili, zakaj ta implementacija ne bi bila možna, da pride do uveljavitve že prej.

zelo zanemarjeno in s tem delamo dejansko šele prvi korak. Jaz sem se prav tako srečal z zelo veliko družinami, ki so v tej situaciji in tu bo potrebnih nekaj zelo hitrih ukrepov, ki jih tudi že pripravljamo. Situacija res ni enostavna. To je tista skupina ljudi, za katero lahko tudi sam potrdim, da je bila v preteklosti pozabljena in to ni v redu. Kar se pa tiče datuma izvajanja, je to zastavljeno najhitreje, kar je možno glede na nadgradnje, ki so potrebne. To ste tudi prej govorili, da je bil predlog NSi podoben temu, čeprav ta vsebuje še nekaj zelo konkretnih socialnih ukrepov. Takrat ste tudi vi dejansko postavili daljši rok.

134. člen Poslovnika in jasno sem povedala, da vloženi amandmaji, ki so bili napačno vloženi, danes niso predmet razprave, niti glasovanja. Tako da lepo, vljudno prosim, dvakrat ste šli čez, nisem bila stroga, zdaj pa resnično naprošam vse ostale, tako Alenko Helbl kot Miho Kordiša, da se tega držite. Izvolite. Hvala za besedo. Čeprav bi tukaj rekla naslednje, namreč tudi tehnična plat nekega zakona, torej tehnična narava, je povezana prav z vsebino. Gospod državni sekretar je že povedal glede datuma uveljavitve, pa vendarle bi tukaj morda opozorili, če skupaj ugotovili oziroma že nekaj let ugotavljamo, sploh če smo tudi dosti v stiku s takimi družinami oziroma otroki, da se na tem področju mora narediti nekaj velikega in predvsem z občutkom za življenje v realnosti.

Zakaj govorim o tem? Še vedno se strinjam z nekim odnosom do socialne politike oziroma do neke družbene politike v Sloveniji, da ločimo socialno in družinsko politiko. Namreč, jaz v teh časih, ko se ljudje soočajo z energetsko krizo, sploh ljudje z obrobja, predvsem družine, se šteje tudi otroški dodatek, torej se sešteva skupaj z ostalimi dodatki, pomočmi in na koncu ljudje, ki živijo na robu, ki stiskajo, ki jih zdaj za plačilo položnic še ni strah, jih je pa strah za kakšen poračun elektrike, v bistvu otroci sofinancirajo skrb za energijo in kurjavo v domovih. Tudi otroški dodatki se seštevajo v tej pomoči. Torej, vsekakor so možne zlorabe, so pa tudi ljudje, ki ki ne zmorejo in zato je nujna širša razprava na tem področju, da se bomo izognili čim več zlorabam in tudi ponudili čim več pomoči ljudem, ki to res potrebujejo. Hvala lepa.

postopkovno vprašanje. Ali bomo v okviru tretje obravnave, za katero sklepam, da sta tukaj združeni, ker je skrajšani postopek, opravili splošno razpravo ali bo pač samo širša razprava pri členih, kot delamo zdaj? Samo da je razčiščeno. Hvala.

samo v tretji obravnavi, če bodo vloženi novi amandmaji. Zdaj smo pri drugi obravnavi, konkretno pri treh amandmajih, ki so v bistvu v okviru prehodnih določb. Poslanec Miha Kordiš, prosim. hvala za besedo. Ko se je oblikovala ta koalicija, ko smo na novo postavili vlado, vemo, v kakšni kondiciji smo dobili našo državo in v kakšnih razmerah se je družba gibala energetska stiska, naraščajoča inflacija. Seveda je bilo treba na to nemudoma odreagirati s kopico interventnih zakonov, boljših zakonov, slabših zakonov, ampak ukrepati je bilo treba tukaj in zdaj. Enako lahko rečemo tudi za sam državni aparat, ker to, kar smo kot nova koalicija, nova vlada dobili v roke, je prej kot na set državnih institucij spominjalo na pogorišče. Zakaj sem naredil ta uvod? Zato, ker je Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih prva taka večja intervencija, trajnejši poseg v zakonodajo, ki se bo odražal ne le na aktualnih, ampak tudi na prihodnjih generacijah. Ni interventne narave, ampak je trajni poseg oziroma trajna izboljšava položaja staršev in njihovih otrok. Zato sem zelo, zelo vesel, da smo jo dobili v obravnavo, da smo jo dobili hitro in da je taka, kot je.V resnici bi si želel, da bi za ta zakon veljalo veliko več javnega zanimanja, kot se je dejansko zgodilo, kot so ga mediji pograbili, ne vem, mogoče so tudi mediji malo utrujeni od intenzivnega političnega dogajanja, saj vemo, kakšno [stanje] imamo z volitvami, referendumom in z vsem tem, ker je zakon res dober. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je res zelo na mestu. Dve rešitvi sta tisti, ki bi ju postavil v prvi plan in ki jih je tudi zelo lahko razumeti, kljub kompleksnosti našega socialnega sistema. Prvo je dejstvo, da se zgornja višina starševskega starševskega nadomestila dviga po drugačni formuli, kot je veljala sedaj, na 2,5-kratnik povprečne plače oziroma če povem v konkretnih številkah, to pomeni višje nadomestilo tudi za 1100 evrov bruto. Drugi ukrep, ki ga velja postaviti na prvo mesto, pa je povečan obseg starševskega dopusta. Obseg dopusta se zvišuje kar za 60 dni. To so ogromne pridobitve za starše, za delavce, ki so pridobili več manevrskega prostora, tako terminskega kot materialnega, da dejansko poskrbijo za svojo družino, da poskrbijo za svoje otroke tako, kot je treba, da bodo malo manj na trgu,

Ta socialna dimenzija ima enako pomembno dimenzijo enakosti med spoloma. Dopust, kot je predviden za starše, je po novem bistveno bolj enakovredno razporejen med očeta in mater, kar pomeni, da bodo pri gospodinjskih opravilih po porodu, pri vzgoji in negi otroka izmed staršev očetje sodelovali bolj, kot so sodelovali do zdaj. In vemo, čemu je naša družba podvržena že zadnjih 30 let, v resnici. To so hudi pritiski retradicionalizacije, ki pridejo z roko v roki s tem, da imamo vedno več trga, vedno manj socialne varnosti in potem se začenjajo družbene formacije vračati nazaj v neke druge neke druge strukture, ki pa so vedno obstoječe latentne patriarhalne strukture. Kaj se dogaja, je to, da se vedno večji delež gospodinjskega dela, vključno z reprodukcijo, vključno s skrbjo za otroke, po desetletjih povojne emancipacije žensk spet prenaša nazaj na ženske, ker je to preprosto neka strategija preživetja, če ti nimaš nekih dohodkov. S tem zakonom poskušamo vsaj v nekem delu, ko pridemo do skrbi za otroke, to slabo statistiko, spiralo dvigovanja patriarhalne družbene ureditve menjati z enakostjo med spoloma, tudi tako, da se starševski dopust pravičneje prerazporedi med oba oba starša. Odzval bi se na nekatere navedbe, češ kako je ta zakon kopija nekih predhodnih zakonodajnih predlogov in tako naprej. To ni res. Gre za nov zakon, gre za svoj zakon, je pa res, da je tako zakonski pobudi NSi kot tudi tej zakonski pobudi botrovala evropska dokumentacija, zato je seveda logično, da sta do neke mere zakona enaka, nista pa niti približno Za začetek, iz te verzije Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so ven odletele raznorazne represivne določbe, ki se želijo spravljati na revne družine, na marginalne skupnosti v težkem položaju, z represivnimi ukrepi, da se jim reže otroški dodatek, recimo če otroci ne gredo v šolo in podobne grozne zgodbe. Vemo, da se v družinah, v katerih otroci ne gredo v šolo, to lahko zgodi le, če je taka družina v res, res hudi stiski. Ne predstavljam si, da bi kdorkoli izmed nas, ki sedimo v Državnemu zboru, pristal na to, da svojega otroka ne bi poslal v šolo. To se nam zdi najbolj samoumevno, to se nam zdi najbolj normalno. Kako huda torej mora biti stiska družine, da pripelje do tega, da otroci ne gredo v šolo?In dodatni pendreki v v obliki administrativnega penaliziranja te stiske zagotovo ne bodo razrešili, prav nasprotno, samo še bolj jo bodo poglobili. Glasoval bom proti tistim amandmajem, ki so bili vloženi. Hvala bogu vsebinsko problematični amandmaji niso šli naprej, ostali so recimo temu tehnični amandmaji, ki zamikajo roke uporabe zakona, ampak kot je bilo zelo jasno predstavljeno s strani izvršne veje oblasti, se žal tega zakona ne da kar tako poklicati v življenje, ker za sabo potegne informacijsko infrastrukturo, ki jo morajo centri za socialno delo še pripraviti, za to pa potrebujejo še toliko in toliko časa. Zakon pa bom seveda, kot si lahko predstavljate, podprl. Podprl ga bom z nasmeškom in velikim veseljem.

Jaz sem že prej povedal, da je večina tega zakona copy-paste. Tako daleč ste šli, da ste nekatere člene dobesedno skopirali od nas, pa čeprav smo mi te člene že popravili na odboru. vse jasno, bi pa rad izpostavil tole. Gospod Miha Kordiš je govoril na splošno in tudi meni morate dovoliti, predsednica. 16. marca je na Odboru za delo Miha Kordiš povedal, gre za enako stvar: »Torej, grem najprej na konkretne zakonske določbe, vsebinsko, kakor so problematične, začenši pri krajšanju očetovskega dopusta iz 30 na 15 dni. Kot smo lahko slišali v uvodni obrazložitvi, v skupni masi niti ne gre toliko za krajšanje dopusta, kolikor gre za prerazporejanje dopusta po različnih kategorijah, ki obstajajo, od očetovskega do starševskega dopusta. Pa vendarle, mi v Levici ocenjujemo kot problematično, da se specifična kategorija očetovskega dopusta pokrajša iz 30 na 15 dni. Zakaj? Ja ravno zato, ker so otroci najbolj ranljivi in gospodinjstva najbolj potrebujejo vsako skrb in vsako pomoč, ki jo lahko dobijo takoj po porodu, ko so otroci najmlajši in ko so matere najbolj izčrpane. In ne vidim absolutno nobenega pametnega razloga, da bi ta očetovski dopust pokrajšali, sploh ker zmanjšuje vključenost očetov pri negi otrok v prvih mesecih. Res ne vem in ne razumem, zakaj so šli predlagatelji tega zakona to pisati.«

ni bila replika, to je bila čisto klasična polemika, replika se uporablja zgolj v točkah, če je bil del neposredno izzvan oziroma je bil napak razumljen. Sam pa nisem polemiziral z nobeno od predhodnih razprav. Sicer je pa to, kar je

Takole bom rekla. Spoštovane poslanke in poslanci, vsi si malo po svoje predstavljate te razprave, tako da malo zlorabljate ali pa tudi zlorabljamo, saj tudi sama to kdaj naredim, replike in postopkovne predloge in prosim, da se poskušate držati, kolikor se da, nekih okvirov, da se ne bomo zdaj po nepotrebnem razburjali. In mislim, da ima repliko, upam, da je to replika, poslanka Anja Bah Žibert. Izvolite.

Hvala lepa, predsedujoča. Res je. Zaradi vašega izvajanja, ker se mi zdi, da želite korektno peljati sejo, sem se odločila, da ne bom replicirala, ampak bom razpravljala, ker so dejansko potem včasih te meje med repliko in razpravo zelo tanke

samo da pač nekateri menimo ali pa si želimo, da bi se rešitev implementirala prej, res ni potrebno z nekimi poleni pod nogami, kot je nekako začel kolega Kordiš, v kakšnem stanju smo dobili državo. Mislim, da ste dobili državo v dobrem stanju, v dobri gospodarski kondiciji. Gospodarska rast je bila odlična, kazalci so bili dobri,res pa je, da so se zdaj v drugi tretjini zelo

ker tako zahteva evropska direktiva. In ta direktiva je, hočemo, nočemo, že iz leta 2019 in zdaj jo bomo končno implementirali. Razlika med vami in nami je samo v tem, da smo si pač mi želeli, da bi bila implementirana takoj, ker dejansko prinaša dobre rešitve, koristne rešitve za naše družine, se pravi tako za matere kot za očete, tudi za njuno medsebojno sodelovanje in povezovanje, kajti lahko se bosta odločala, koliko časa bo lahko kakšen dopust oziroma kar se tiče starševskega dopusta, ali ga bosta oba ali bosta nekatere stvari prenesla drug na drugega. Bi pa želela, da se razprave pač ne izkorišča tudi glede tega, ko smo opozorili, da se pač nekateri socialni transferji v naši državi tudi izkoriščajo in da moramo te zadeve pogledati in urediti tako, da do tega ne bo prihajalo. In treba je povedati, da ni vedno res oziroma jaz res poznam več družin, ki ne pošiljajo svojih otrok v šolo, ne zaradi stiske, ampak zaradi načina življenja, ki ga imajo. Če otroci v noč, do polnoči in do druge in tretje ure sredi tedna živijo ob naviti glasbi do ne vem kakšnih decibelov, potem morate razumeti, da tak otrok zjutraj ni sposoben iti v šolo. Nihče ga tudi ne zbudi in pripravi na to, da mora iti v šolo, nihče ga tudi ne spodbuja, da bi šel v šolo. Ne bomo mogli začeti te politike na takšen način, da bodo te zadeve spodbujale, kajti bolj kot bodo potem družine uspešne v svojem življenju, manj bodo odvisne od socialnih transferjev in veliko bolje se bodo počutile tudi v sami družbi. Jaz verjamem, da je marsikdo hendikepiran, ker potrebuje socialno pomoč, takšno in drugačno obliko, ni mu lahko, hodi v službo, dela, pa še vedno ne dobi toliko, da bi zagotovil za življenje svoje družine. Jaz mislim, da se moramo pač z vsem tem, se pravi na eni strani z višanjem standarda v državi, z večjimi, boljšimi plačami, z bolj kakovostnimi delovnimi mesti ukvarjati tudi takrat, ko bomo reševali probleme glede socialne politike, ker to gre z roko v roki. In samo govoriti o tem, da se ne sme sprejeti nobena zadeva, ki bi nekako morda delovala stimulativno, ampak kar rečemo, ne, to je neka represivna odločitev. Ni rečeno, lahko je stimulativna. Potem se moramo začeti pogovarjati

rezultati so na tem področju slabi, torej moramo narediti neke korenitejše spremembe, da bodo tudi ti rezultati boljši in da se bodo ti otroci, danes zjutraj smo poslušali, kako pomembni so naši otroci, kako naj mi poskrbimo zanje, tudi kar se tiče njihovih

To je pomembno, da ta vprašanja res enkrat naslovimo in ne takoj, ko se odprejo, kar napadati ljudi, da želijo uvajati neko represijo, onemogočanje in tako naprej, ker to ni res. to ni res. Ampak enkrat bomo pa morali tudi na tem področju ugrizniti v to, žal, kislo jabolko, ampak ne zato, da bi si metali polena pod nogami, kdo je kaj naredil in česa ni, ampak zato, da bomo izboljšali položaj teh skupin, ki jih danes žal imamo v državi in ki nekako ne grejo v pravo smer, saj njihovi otroci ne hodijo v šolo in osnovne šole tudi ne zaključijo.

Jaz bi se osredotočila na ta današnji zakon, ker sem dejansko zelo vesela, da ga sprejemamo. Spomnim se leta 2019, ko je bila sprejeta direktiva in kako pomembna se mi je zdela ta rešitev. Najbolj ključna se mi zdi ta uvedba 60 dni, ki so neprenosljivi, ker vemo, da na tem področju starševstva in nekih tradicionalnih vlog, ki so zakoreninjene v naši družbi, težko spreminjamo neke trende z ureditvami, kjer v bistvu ljudje sami izberejo, kaj želijo početi. Tukaj je recimo velik pritisk na moške. Slišala sem za že veliko primerov, je bila kar praksa, da so cel svoj starševski dopust prenašali na svoje žene in v bistvu jim to ni dalo zadostnega časa, da se na začetku življenja otroka z njim dobro povežejo, zato se mi zdi neprenosljivih 60 dni izredno pomembnih. Drugi vidik tega, da je neprenosljivost ključna, pa je seveda trg dela. To smo videli tudi v mednarodni primerjavi, recimo Islandija je tukaj meni zelo ostala v spominu, kjer so razlagali, kako

bile potem ženske po navadi v tistem sistemu, ki je bil prilagodljiv in je de facto pomenilo, da bo samo ženska manjkala večji del leta, bile so v slabšem položaju, zdaj pa, ko bodo bodo delodajalci pričakovali, da bodo tudi moški izkoristili ta dodaten starševski dopust, ki je neprenosljiv, bodo položaji bolj izenačeni. In tudi odstotek moških, ki izkoristijo ta neprenosljivi dopust, je zelo visok, tako da to bo verjetno spodbudno tudi pri nas. Zaključila pa bi s prvo temo, ki smo jo imeli danes, in sicer da je danes svetovni dan otrok. Imeli smo eno gostjo, ki nam je tudi pomagala voditi sejo na začetku, Izabelo, in če se spomnite, je izpostavila ravno to, da si otroci želijo, da mi uredimo boljše usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja, zato da bodo lahko starši preživljali več kvalitetnega časa s svojimi otroki. To se mi zdi zelo

Jaz bi se dotaknila tega vprašanja nižanja socialnih transferjev. Sankcije so neustrezen pristop. Socialni delavci so najbolj usposobljeni za presojo o tem, ali družini pripada otroški dodatek v obliki denarja ali materialne pomoči, kajti razlogi so lahko različni, od alkoholizma v družini, nasilja v družini, neobiskovanja osnovne šole in podobno. In vse družine lahko imajo točno te težave, ne samo romske družine. Osnovno vprašanje je, zakaj otroci ne hodijo v šolo. V primeru romskih otrok učiteljice, ki delajo z Romi, kot glavni razlog, zakaj romski otroci ne hodijo v šolo, navajajo slabe bivanjske razmere, v katerih živijo,brez elektrike, vode se je težko pripraviti na šolo. Stiska pa se še poglobi, ko otroci pridejo na predmetno stopnjo. Tako se sam po sebi kot najnujnejši ukrep ponuja ureditev infrastrukture v romskih naseljih, ki že desetletja ni urejena. Naslednji ukrep, o katerem se tudi govori že več let, je prisotnost socialnih delavk in in delavcev na terenu, vendar pa zaradi kadrovske stiske centrov za socialno delo tudi ta ukrep še ni realiziran oziroma občasno v zelo majhnem obsegu. Nujna je krepitev programov socialnega vključevanja, saj so Romi pogosto žrtve nestrpnosti in rasističnih dejanj večinskega prebivalstva,

segregacija otrok v šolah in bomo prišli, tako kot Madžarska, v situacijo, kjer romski otroci obiskujejo posebne razrede oziroma so ločeni od ostalih otrok. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat opozarjam, da se nahajamo pri amandmaju k 26. členu, tako da prosim poslanke in poslance, da se tega amandmaja v svoji

Najlepša hvala, predsedujoča. Že v svoji prvi razpravi sem izpostavil, da je bil povod za tokratno intervencijo v Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v resnici evropska direktiva, ki pravi, da moramo popraviti ureditev na tem področju. Lahko rečem, da je to ena izmed redkih stvari, ki nam jih pošiljajo iz Bruslja, s katero se lahko dejansko strinjam, ampak je šlo ministrstvo pri pripravi tega zakona oziroma te novele prek golih formalnih okvirjev, ki jih je od nas želela imeti Evropska unija. Evropska unija. To se vidi, če primerjamo recimo ta zakon s tem, kar je nekaj mesecev nazaj vlagala NSi. Recimo, ta zakon pokriva in ureja tudi položaj staršev v enostarševskih družinah in možnost njihovega dopusta. To je neka rešitev, ki bo koristila zapostavljeni kategoriji družin, pa je v prejšnjih verzijah zakona nikoli ni bilo, čeprav so se tudi verzije zakona iz prejšnje vlade sklicevale na isto evropsko direktivo, čeprav je bila ista evropska direktiva razlog, da se je noveliralo Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pa je to le ena izmed pozitivnih pridobitev, ki prihajajo v zakonodajo in bodo staršem in otrokom koristile s sprejetjem te novele, novele, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo v tej vladi. Znova bi poudaril dvoje, kar se mi zdi najpomembnejše, ker zasleduje tako cilj enakosti med spoloma kot tudi cilj večje socialne pravičnosti. To je, prvič, da se dviga maksimalna višina starševskega nadomestila tudi za 1100 evrov bruto, ker se posodablja osnova, na podlagi katere je obračunana višina tega starševskega nadomestila. In drugič. Obseg starševskega dopusta se bistveno zvišuje. Starši bodo imeli na voljo 60 dni več, ki jih bodo lahko preživeli s svojimi otroki. Tu je še cel kup drugih, malo manjših, ampak ravno tako pomembnih stvari, ki so v zakonu in bodo koristile recimo dviga se tako imenovano nadomestilo za izgubljeni dohodek za velike družine. Se pravi, družine z več otroki, kjer so starši zaradi skrbi za te otroke, skrbi za gospodinjstvo prisiljeni v umik iz trga dela oziroma zgolj v omejeno participacijo med delovno aktivnim prebivalstvom, dobijo nazaj neko nadomestilo. Višina tega nadomestila se zdaj dviguje na 1,2-kratnik minimalne plače in se izenačuje z družinskimi pomočniki. Tudi to prej ni bilo urejeno, tudi to je prej ostalo zoperstavljeno. Tako da, znova, zelo sem se razveselil tega zakonain z največjim veseljem ga bom tudi podprl. Hvala. Hvala lepa. Še ena razprava? Še kdo morda? Ne. Se pravi, poslanka Anja Bah Žibert, izvolite. Predsedujoča, v bistvu sem prej dvignila roko za repliko, ampak me niste videli. Nič zato. Kolegici iz Levice zgolj v odgovor, ker je vso razpravo zreplicirala na romsko problematiko. Res bi si želela, da jo bolje spoznate, ne samo posredno od drugod, od nekih ljudi in posameznikov, ki vam o tem govorijo, ampak morda tudi bolj neposredno, da boste videli, s čim vse se morajo soočati tako Romi kot tudi preostalo prebivalstvo, kakšni problemi so in da so nekateri problemi tukaj že 20 let in očitno rešitve, ki jih imamo, niso prave, ker sicer bi se stanje izboljšalo, pa se ne. Zato bom zelo vesela, da lahko izkoristim tudi to razpravo zato, da vas povabim v pododbor za reševanje romske problematike, ki ga bomo tudi tokrat v tem sklicu ustanovili, deloval je tudi v prejšnjem mandatu, in boste videli v razpravi, ko pridejo tudi župani iz teh področij, ko pridejo romski svetniki, svetniki, ko pridejo predstavniki romskih društev in boste dodobra spoznali ta problem, mnogo bolje, in potem ne boste tako selektivno razpravljali ali pa predloge jemali kot neko degradacijo teh ljudi, kot nestrpnost do teh ljudi, ampak samo željo, da smo pred zakonom vsi enaki in da sobivamo v dobro in korist vseh. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se v vsaki skupnosti počutijo dobro eni in drugi. Ta trenutek to ni tako. Torej, stvari, ki jih imamo danes, tako zakon kot vse ostale druge rešitve, niso prave oziroma niso dosegle svojega namena. Zato bom res vesela, če se boste udeležili tega odbora,

Hvala za vaše velikodušno povabilo in naj vas ob vsej vaši pokroviteljski drži morda informiram, da se z romsko problematiko ukvarjam že vrsto let v okviru ostalih manjšinskih problematik in tudi v živo, tako da hvala.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 15.20. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 4. sejo zbora, ki jo bomo, kot rečeno, z glasovanji nadaljevali ob 15.20. Hvala lepa. Hvala